Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Evo pred vama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama sa konačnim prijedlogom zakona. Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine zaključak kojim se prihvaća prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima. Navedeni zaključak se odnosi na šumarsku sanitarnu službu tako da se ovim izmjenama predlaže preuzimanje poslova šumarsko-savjetodavne službe i prenošenje istih u nadležnost Hrvatskih šuma Šumarsko-savjetodavna služba osnovana je 2006. godine Uredbom o osnivanju Šumarsko-savjetodavne službe a na temelju Zakona o šumama. Osnovana je radi obavljanja poslova i vođenja evidencija o šumama šumoposjednika a u svrhu unapređenja, gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu šumoposjednika. Sigurno da i stanje u gospodarstvu utječe na organizaciju i smanjenje broja agencija, zavoda i fondova. Da bi služba mogla još kvalitetnije raditi i da bi se pokrio cijeli teren privatnih šuma u Republici Hrvatskoj Hrvatskoj kojih ima oko 581000 ha potrebno bi bilo zaposliti još određeni broj djelatnika što sada u ovim uvjetima ne dolazi u obzir. Hrvatske šume d.o.o. imaju potrebnu infrastrukturu tako da će se rad u pomoći gospodarenja šumama šumoposjednika nastaviti s time da što su i kroz zakon i dalje osigurana sredstva za tu namjenu. Hrvatske šume preuzet će se poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze Šumarsko-savjetodavne službe. Od Odbora za zakonodavstvo dobili smo dva amandmana i to prvi na članak 2. Znači u članku 2. stavku 1., 2. i 4. riječ: "novi" briše se. To je nomotehnički se dorađuje izričaj. Taj amandman prihvaćamo. I drugi, da se iza članka 9. dodaje članak 9a. koji glasi: "U članku 80. stavku 1. podstavka 1. ovoga Zakona riječi: "članku 30. stavku 1., 3., 5. i 6. zamjenjuju se riječima: "članku 30. stavku 1. i 3." Znači, izostavlja se 5. i 6. To isto tako pravno i nomotehnički se dorađuje izričaj i ovaj amandman se prihvaća. Hvala lijepa.

Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio o prijedlogu zakona u svojstvu matičnog radnog tijela te se većina članova odbora nije protivila prijedlogu predlagatelja o primjeni hitnog postupka kod njegovog donošenja. Predsjednik predlagatelja obrazlažući razloge zbog kojih ovaj zakon treba donijeti istaknuo da će se ovim izmjenama Zakona o šumama omogućiti provedba plana provedbe aktivnosti programa gospodarskog oporavka koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, a kojeg je jedna od mjera i reorganizacija agencije, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Predsjednik predlagatelja je također istaknuo da će se poslovi koje je do sada obavlja šumarska savjetodavna služba jednako uspješno nastaviti obavljati i unutar Hrvatskih šuma koje će ih temeljem ovoga zakona preuzeti. Članovi odbora su upoznati s pisanim mišljenjem koje je na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama s konačnim prijedlogom zakona ovom odboru ali i drugim institucijama države dostavila grupa poduzetnika iz područja šumarstva. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja većina članova odbora je u načelnoj raspravi u kojoj su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog saveza udruga privatnih šumo vlasnika i predstavnici grupe poduzetnika iz područja šumarstva ocijenila da treba podržati donošenje ovog zakona a u cilju racionalizacije službi i ušteda u državnom proračunu. Nadležni predstavnik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumo vlasnika je u svojoj raspravi istaknuo da je šumarska savjetodavna služba u svojem dosadašnjem radu pokrenula i provela mnoge aktivnosti za koje su šumo vlasnici posebno zainteresirani kao što je na primjer izgradnja šumskih prometnica. Stoga je za šumo vlasnika upitno da li će se i na koji način unutar Hrvatskih šuma se ne razumije./... za dovršenje projekata koji su u tijeku za privatne šumo vlasnike. Predsjednik grupe poduzetnika iz područja šumarstva obrazlažući dostavljeno pisano mišljenje na ovaj prijedlog zakona istaknuo kako ovaj zakonski prijedlog nije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije, da je upitna njegova ustavnost i zakonitost, a da se istim onemogućava gospodarenje privatnim šumama i vlasnike privatnih šuma stavlja u neravnopravni položaj. U raspravi koja je uslijedila izneseno je mišljenje člana odbora da Zakon o šumama zahtijeva šire i cjelovitije izmjene od ove koje se sada predlažu tim više što je resorno ministarstvo isto najavljivalo još u lipnju mjesecu ove godine kad se smanjivao iznos naknade za opće korisne funkcije šuma. Naime, istaknuo je da ostaje otvoreno pitanje određivanja velikih, srednjih i malih šumoposjednika s obzirom na iznos koji isti mora izdvajati od prihoda prodaje drvnih asortimenata u proračun jedinice samouprave, a na ime održavanja šumskih prometnica koje su izgrađene kroz njihove šume. Ukazuje i na potrebu provedbenih propisom odgovarajuće urediti raspodjelu sredstava za opće korisne funkcije šuma, ali je skrenuta pozornost i na neusklađenost nekih predloženih rješenja iz ovog zakonskog prijedloga članak 2. ovog zakona kojim se mijenja članak 30. i članak 80. Zakona o šumama. Tijekom rasprave izneseno je i mišljenje kako je ukidanje Šumarske savjetodavne službe očito nije prijedlog šumarske struke već se isto predlaže samo zbog upitnih ušteda u državnom proračunu, a bez jasno definirane procjene učinka ovog zakona na gospodarstvo, odnosno na gospodarenje šumama privatnih šumo posjednika. Dajući podršku donošenja ovog zakona neki članovi odbora su ocijenili da predložene izmjene Zakona o šumama neće ugroziti privatne šumo posjednike niti poduzetnike u području šumarstva, jer će u toj grani biti dovoljno posla za sve s osnova gospodarenja šumama. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora je većinom glasova 4 glasa za, 3 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama Zakona o šumama. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođo ravnateljice, kolegice i kolege zastupnici. Na početku svog izlaganja reći ću da Klub SDP-a neće podržati ove izmjene i dopune ovog Zakona, a razloge ću navesti u raspravi. Kada je prije 5 godina počela javna rasprava između nas šumara oko novog Zakona o šumama, cijeli Zakon o šumama je drugačije zamišljen i drugačije koncipiran. No, izgleda da je u u tom dijelu od same javne rasprave, pa do Vlade, nestao negdje u prijepisu i sasvim drugačije je izašao na vidjelo i predložen Hrvatskom saboru na usvajanje. Razloge zašto je to tako čitamo danas po novinama, čitamo danas po novinama, o aferi FIMI medija, o nekim stvarima koje su iz samog ugovaranja prodaje drvnih sortimenata kupcima, da je jedne godine prodano 140 tisuća trupaca hrasta više nego što je plan proizvodnje Hrvatskih šuma i mogućnosti za tu godinu. Znači očito se i kroz Zakon željelo da

Kada je prije pet godina donesen ovaj Zakon neki kolege šumari su tvrdili da je to dobar Zakon iz jednostavnog razloga što se razloga što se privatni šumovlasnici odvajaju od gospodarenja i šumarstva od ondašnjeg javnog poduzeća Hrvatske šume, odnosno iz Hrvatskih šuma d.o.o. A drugo što se tiče Hrvatskih šuma ništa se ne mijenja i za šumare je to dobro. Zbog čega upravo takvo razmišljanje? Razlog prvenstveno leži u odnosu bivše države prema privatnim šumovlasnicima, mali privatni šumoposjedi rascjepkane površine, kao enklave ili poluinklave u šumama odnosno poljoprivrednim površinama bez mogućnosti značajnijeg utjecaja na drvnu industriju odnosno ponudu i potražnju drvnih sortimenata. Ove šume prvenstveno su podmirivale potrebe za drvom njihovih vlasnika, a na žalost i odnos Republike hrvatske prema privatnim šumama nije se bitno mijenjao. Bilo je pokušaja inventarizacije kroz izradu programa gospodarenja privatnih šuma ali ništa više od toga. Sve promjene Zakona o šumama podređivane su državnom vlasništvu odnosno Hrvatskim šumama kao javnom poduzeću odnosno trgovačkom društvu u vlasništvu države. Zanemarujući mogućnosti privatnih šumo vlasnika odnosno učešće od 22% površine šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj koje su u privatnom vlasništvu, međutim, zaboravlja se i to da upravo člankom 19. zakona o šumama gdje je navedeno da će se donijeti šumarska politika i strategija, da će se izvršiti inventarizacija šumskog zemljišta taj postotak bi bio drugačiji iz jednostavnog razloga jer danas zapuštena poljoprivredna zemljišta obrastaju u šume i treba ih kvalitetno izgospodariti da budu i kvalitetne šume. Na takvom razmišljanju prihvaćen je i ovaj Zakon o šumama koji sada izmjenjujemo primijevajući da će za privatne šumovlasnike biti dovoljna šumarska savjetodavna služba. Prilikom donošenja Zakona o šumama zaboravilo se da je također Sabor 1996. godine donio Zakon o povratu nacionalizirane i oduzete imovine za vrijeme jugo komunističke vladavine i da je podnešenih zahtjeva u to vrijeme već bilo za oko 150 tisuća hektara šuma, a sa površinom 12 tisuća hektara i da su prvostupanjska rješenja već bila donijeta. Ova saznanja upravo na odboru su spomenuta kao problem što je to mali šumovlasnik, što je srednji šumovlasnik, što je veliki šumovlasnik. Sam Zakon o šumama, uz svoje kvalitete koje ima a to je značaj i položaj šuma i šumarstva u Republici Hrvatskoj, zatim da je predmnijevao i predvidio osnivanje šumarske komore i Komore šumarskih inženjera šumarstva i drvne industrije, razdvajanje državnog i privatnog vlasništva odnosno gospodarenja, mogućnost razvoja privatnih šumovlasnika kroz upravo osnovanu šumarsku savjetodavnu službu, a ono što je loše to je centralizirano poduzeće pod visokim utjecajem politike. Dobro je što je ostao OKFŠ znači izdvajanje za opće korisne funkcije šuma, za sve one šume i šumska zemljišta koja ne mogu normalnim gospodarenjem imati prihode gdje su troškovi gospodarenja daleko veći od nastalih prihoda, pogotovo šume na kršu i neke druge šume koje su izvan redovnog gospodarenja. Ono što je pomalo nelogično u Zakonu o šumama to je da Republika Hrvatska u članku 6. iskazuje svoj interes kroz javne ovlasti, javne ovlasti, odnosno praćenje osnove područja, odnosno gospodarenja gospodarskim jedinicama i programima za gospodarenje šumama. Ono što je zaboravljeno a to je da je interes Republike Hrvatske da otkupljuje šume i šumska zemljišta bez obzira što je zakonom navedeno da se sredstva iz opće korisnih funkcija šuma mogu trošiti u kupnju šume i šumskog zemljišta, no međutim, upravo što sam spomenuo povrat i šumskog zemljišta oduzete i nacionalizirane imovine, na žalost kod pojedinaca nema volje i želje za gospodarenje tim šumama, nego razno razni torbari, razno razni investitori dolaze i nude novce za takve šume. Ono što je također nelogično u Zakonu, a to je članak 41. protupravno prisvajanje privatnih šuma. Zakonom o šumama i pravilnikom o čuvanju šuma, koji je samo interni jer je donesen na nivou Hrvatskih šuma. Za privatne šume određuje županijska skupština. Ovamo imamo savjetodavnu službu koja je na nivou Republike, a mjere protupravnog prisvajanja donosi županijska skupštine, mjere zaštite od protupravnog prisvajanja. Što je onda u koliziji sa člankom 42. Zakona o šumama. Zatim u članku 47. stavak 5. za održavanje šumskih prometnica, privatnici šumovlasnici izdvajaju 2 i pol posto vrijednosti drveta na panju, u proračun jedinica lokalne samouprave, a za ta sredstva jedinica lokalne samouprave mora održavati šumske prometnice koje prolaze tim šumama. E sad pogledajmo jednu šumicu koja ima prihod od tisuću kuna godišnje, znači 2 kuna ili, 25 kuna, e sad jedinica lokalne samouprave mora to vratiti natrag kroz održavanje cesta. Također i u članku 65. pravne osobe koje obavljaju prodaju, plaćaju šumski doprinos od 3 i pol posto, odnosno 5% za cijene proizvoda na panju, 3 i pol posto u normalnim jedinicama da tako kažem u, a 5% od posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima. I onda vam se pojavi u novinama kako jedinica lokalne samouprave dobivaju jedne godine 100 tisuća kuna, a druge godine dobivaju 500 kuna od šumske, tzv. šumske rente. Iz kojeg razloga? Zato što prema planovima cvijeća, godišnjim radovima na određenom području, na jednoj jedinici lokalne samouprave možete imati razumije se./… sjek koji nosi velike novce, velike prihode jedinicama lokalne samouprave, a druge godine toga nema, i normalno da ih, da onda ni tih prihoda nema. A jedinice lokalne samouprave su dužne da donesu program trošenja tih sredstava u izgradnji infrastrukture. Sad jedne godine imate 100 tisuća kuna, druge godine imate 500 kuna. Kako sad taj program uskladiti i kako ga napraviti. Mislim da bi bilo logičnije da ide prema površini i na taj način kontinuirano, barem iz državnih šuma doprinijeti jedinicama lokalne samouprave da imaju kontinuirani prihod. Ono što je također pomalo nelogično, spominjao sam male, srednje i velike šumoposjednike, da li su oni samo mali, i da li su veliki sve ovisi, je samo plaćanje izrade programa, programa gospodarenja šumama za te šume. Imamo sada slučaj da je vraćeno tisuću, dvije, 12 tisuća hektara šuma i šumskog zemljišta na upravljanje bivšim vlasnicima, i sada im država, odnosno iz sredstava općih korisnih funkcija šuma im se radi program. Hrvatske šume su dosad gospodarile s time, donosile programe, odnosno u osnovi gospodarenja, i sad ponovo država plaća tu istu izvanrednu reviziju, redovnu reviziju programa ili nije bitno kako ćemo sve nazvati to u tom dijelu. Jesmo za da se malim šumoposjednicima pomogne kod izrade kod izrade programa, ali i smatramo da ovi veliki šumoposjednici moraju dio svojih obaveza podnijeti. Ono šta je bilo i dobro u Zakonu o šumama, a to je osnivanje savjetodavne službe, upravo da na taj način malim šumoposjednicima, da se omogući udruživanje, da se omogući upoznavanje sa problematikom šumarstva, da im se omogući da kroz raznorazne udruge pokušaju se izboriti na tržištu drvnih sortimenata, da i oni budu prisutni i da im ta vrijednost, njihova vrijednost i djedovine i očevine da im donesu što veće dobiti. No samim zakonom, a onda poslije i uredbom o osnivanju savjetodavne službe, na žalost to nije predviđeno tako, nego je predviđeno da se šumarska savjetodavna služba upravo bavi i gospodarenjem tim šumama u privatnim šumama. I stoga je sad problem da je onda moralo se, i to sam par puta u ovom Saboru rekao da se pravi paralelno poduzeće sa Hrvatskim šumama, u vlasništvu države, koje gospodari privatnim šumama, i par puta sam napomenuo da se stvara nered na tržištu drvnih sortimenata, upravo iz tih razloga što je popratnica za drvo iz tih šuma važila po 15 dana. Možemo samo zamisliti kako onda ta popratnica, odnosno što se može za tih 15 dana izvesti sve iz te svoje privatne šume, a da ne govorimo i iz drugih šuma. Prema tome, savjetodavna služba da, ali ne u ovakvom obliku kako je bila organizirana, nego da upravo služi malim šumoposjednicima, pa može i velikima, upravo u savjetovanju, upravo u onome što tim šumovlasnicima treba da se lakše snađu na tržištu. Nadalje što se tiče same savjetodavne službe i uštede u proračunu, plaće za savjetodavnu službu su 16 milijuna kuna, po rebalansu proračuna za ovu godinu, ostalo je 40 milijuna kuna potpore privatnim šumoposjednicima za izradu programa i druge namjene. U izvješću o poslovanju za 2009. godinu, Hrvatske šume su poslovale sa dobiti 11 milijuna kuna. Budući da ni ova godina nije u odnosu na prošlu godinu puno bolja što se tiče nekih gospodarskih kretanja, bojim se da onda samo prebacivanje savjetodavne službe pod Hrvatske šume će tu dobit anulirati Hrvatske šume, ako budu poslovale s nulom, bit će onda dobro. Na drugi način Hrvatskim šumama očito da smo odustali od restrukturiranja Hrvatskih šuma, jer ne bi ih opterećivali sa novim zaposlenima i novim zaposlenicima u Hrvatskim šumama. Nadalje, evo budući da mi se vrijeme bliži kraju, moram zahvaliti što ste ispravili članak 2., odnosno dodali ovaj kroz Odbor za zakonodavstvo, ali moram još jednu stvar reći, a nisam na žalost onda vidio, morate usporediti članak 82., tamo vam isto ne štima. I druga stvar, ona koja se odnosi na početak primjene, danom stupanja u, objavom u Narodnim novinama. Da li je to 1.1.2011., da li je to 1.12., za tih 2, 3 mjeseca ne ne može se puno toga iznijeti. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Ja ću u ovom komentaru predloženog Zakona o izmjenama Zakona o šumama pokušati dati jedan politički osvrt, odnosno naše gledanje na cijelu ovu problematiku. U svakom slučaju šumarstvo je jedna specifična grana o kojoj ne treba imati prevelikih ambicija se baviti ukoliko niste te struke. Dakle, ni ja nemam nekakvih prevelikih ambicija ulaziti u tu zonu rizika da nekompetentno govorim o nekakvim specifičnostima šumarske struke, ali ću pokušati dati jedno naše gledanje cijele ove inicijative koja mislim da je samo nastavak današnje rasprave i sutrašnje rasprave oko nekoliko zakonskih tekstova koji se mijenjaju zato da bi se određen dio uprave prilagodio odluci Vlade po kojoj bi sukladno planu i programu o gospodarskom oporavku trebalo restrukturirati, a ja bih rekao jednostavnije ukinuti određene agencije i fondove koje smo prije nekoliko godina formirali, ekipirali, pustili na tržište i pustili da rade. Dakle, postavlja se jedno osnovno pitanje uvodno ovdje, što je racio legis cijelog ovog zakonskog teksta? proizlazi da je racio legis ovoga ukidanje jedne agencije koja je počela raditi samo zbog toga da bi napravili jednu formalnu uštedu u proračunu koja iznosi ovog trenutka kao što je kolega prethodno rekao, vjerujem da je u pravu, nekih 16 milijuna kuna koji se odnose isključivo na nominalno nominalno na plaće zaposlenika te agencije. Ja mislim da bi trebalo stvari postaviti drugačije, da bi taj racio legis bi trebao biti drugačiji, trebao bi se odnositi na suštinu stvari, a to je da struka sama kaže da li je potrebno da li je osnovana agencija ispunila svoje zadatke, da li je potrebno da ona po tom osnovu i dalje egzistira, da li ona nije dobra zbog loše postavljenog koncepta ili zbog neispunjavanja nekakvih očekivanih stvari, nekih očekivanih rezultata koje smo očekivali kad smo je prije 5 godina formirali. Ja ću ovdje reći 2 stvari. Prvo, sama šumarska savjetodavna služba je javna ustanova koja pružanjem besplatnih savjetodavnih usluga i provođenjem javnih ovlasti pomaže korisnicima u gospodarenju i unapređivanju stanja privatnih šumskih posjeda u RH. Tako to piše nekako u definiciji, možda je nisam interpretirao do kraja, ali je to suština. na čemu je akcenat? Akcenat je na javnoj ustanovi, na javnosti te ustanove, na njezinim javnim ovlastima i na, koliko sam ja shvatio, na pružanju besplatnih savjetodavnih usluga. To je nešto što je suština službe koju smo mi formirali prije 5 godina, pustili je u promet, pustili je da radi i sad govorimo o njezinoj egzistenciji. Korisnici šumarske savjetodavne službe su bili šumoposjednici ili su dosad bili šumoposjednici Udruge šumoposjednika, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, vatrogasne udruge itd. udruge, sve one asocijacije koje nisu bile direktno vezane na trgovačko društvo koje gospodari najvećim šumskim fondom u RH. Šumarska savjetodavna služba je vjerojatno prije 5 godina osnovana kao potreba društva da se sa pojačanom pažnjom počnu voditi brige o nekakvih 500 ili 600 tisuća hektara privatnih šuma kao posebna uopće društva ovoga bogatstva. Dakle, od tad kad se ona formirala prije 5 godina do danas se u privatnim šumama po onome, po saznanjima koje smo dobili, je počela intenzivna obnova šumskih cesta. Tako je obnovljeno, po nekim podacima dosad nekih 100 km šumskih cesta, napravljeno je 108 programa gospodarenja na površini od nekih 142 tisuće hektara privatnih šuma, posađeno je negdje oko pola milijuna sadnica, osnovane su udruge šumoposjednika i što je nekako meni činilo se najatraktivnije za svakodnevni život ljudi, a to je da je šumarska savjetodavna služba subvencionirala po 200 kuna na dan za pošumljavanje, za radnje pošumljavanja. To meni znači ovako, ako imam svoj privatni hektar šume koji je posječen, trebam ga obnoviti, porodica i ja ili netko koga ja angažiram možemo to uraditi i dobiti subvencije po 200 kn na dan za taj urađen posao. To se meni činilo prilično činilo prilično dobro u ovoj situaciji kad u sredini iz koje ja dolazim svaka kuna znači veliku stvar i kad se na ovaj način pružila mogućnost da se izvan velikog sistema koji gospodari šumskim fondom po nekakvim svojim pravilima se daje mogućnost da i porodična domaćinstva zarade nešto novaca, osim toga da se na javnom natječaju na javnom pozivu angažira određena privatna, manja privatna tvrtka koja se formirala kada su se i formirale agencije, kada se formirala ova šumarska savjetodavna agencija, služba. Dakle, postavlja se tu jedno konačno pitanje kad govorim o ovoj šumarskoj savjetodavnoj službi. Kakvu smo ideju imali kada smo tu službu formirali 2005. godine? Što smo mi kao zajednica koja na određeni način promatra sektor šumarstva htjeli sa tom službom uraditi? Pretpostavljam da smo htjeli podići kvalitetu brige privatnih šumoposjednika na jedan viši nivo nego što je to do 2005. godine bilo. U protivnom ne bi stvarali takvu jednu službu, ne bi ju ekipirali, ne bi pozivali javnim natječajem neke ljude da se iz nekih drugih poslova i nekih drugih službi pređu u ovu službu, da se zaposle itd. I sad isto tako se postavlja pitanje kakva je ideja da se sad to ukida, a nismo prethodno konstatirali da ova služba nije nije uradila, odnosno nismo konstatirali da nije ispunila zadaću za koju je ona prije 5 godina bila formirana. Dakle, dolazi se do jednog logičnog zaključka da zaradi jedne uštede nominalne od nekakvih 15, 16 milijuna plaća na godišnjem nivou činovnika, odnosno službenika koji će u toj službi raditi mi gasimo jednu službu. Gasimo, kažem gasimo zato što još uvijek nismo vidjeli koncept kako će veliki sistem, odnosno trgovačko društvo Hrvatske šume koji gospodari najvećim šumskim fondom u državi kako će koncipirati u budućnosti rad te savjetodavne službe. Da li će savjetodavna služba unutar sistema biti na nivou … /Govornik se ne razumije./… to sad govorim jer ponešto i o tome znam, ili će ona zadržati status službe koja će onda servisirati po određenim određenim gospodarskim prostorima, šumskim gospodarskim prostorima servisirati i raditi posao koji je radila dosad samo pod drugačijom formom. Ja imam nekako dojam da je ovaj koncept koji nam se ovdje predlaže na neki način u odnosu na kvalitetu usluga i brige prema prema privatnim šumama dva koraka unazad. Dakle, vraćamo se dva koraka unazad u odnosu na ono što imamo ovog trenutka. Ja ovdje neću govoriti o OKFŠ-u kao jednom fondu u koji godišnje dolazi negdje oko 450 do pola milijarde kuna prihoda za opće korisne funkcije šuma, a ja ovdje neću govoriti o tome da je iz tog dijela nekih 90-tak milijuna kuna bilo na raspolaganju upravo privatnim šumoposjednicima kroz razne oblike usluga. Dakle, postavlja se, isto tako se nameće jedan zaključak da će s ovim sada taj dio OKFŠ-a koji je bio namijenjen privatnim šumoposjednicima biti na raspolaganju najvećem trgovačkom društvu pa će to u masi korištenja na godišnjem nivou biti pola milijarde milijuna kuna koliko iznosi godišnji prihod OKFŠ-a tog trgovačkog društva. Ja bih volio da nisam u pravu, volio bih da bude to drugačije da taj dio koji je bio sada na raspolaganju tih nekakvih nominalno 85, 90 milijuna kuna za privatne šumoposjednike da i dalje bude transferiran na način kao što je to bilo sada iz ovog velikog sistema. Imamo u drugom dijelu bih rekao nešto nekako o našim formalno pravnim dilemama, a to je uglavnom u velikoj smo dilemi da li ovdje se poštuje pravo vlasništva dakle, pravo samovoljnog raspolaganja privatnim nekretninama u šta ulaze i privatne šume, ja kao samovlasnik imam pravo da samovlasno raspolažem s tim naravno poštujući određena pravila struke i raspolažem na način da određujem tko će ih eksploatirati i kako će ih eksploatirati, bojim se da bojim se da na ovaj način se stvari jedan da smo monopolizirali jedno tržište i da smo na ovaj način isključili niz malih privatnih tvrtki koje su vjerujući, povjerujući zakonu kada smo formirali službe vjerujući da će oni moći sa svojim manjim tvrtkama egzistirati i učestvovati na natječajima za dobivanje upravo ovakvih poslova za uređivanja šuma, privatnih šumoposjednika. Dakle, mislim da ćemo njih na ovaj način izbaciti sa tržišta i da ćemo jednostavno potpuno monopolizirati tržište u korist najvećeg trgovačkog društva. Sljedeća dilema jeste činjenica javnih ovlasti o kojima sam prethodno rekao, dakle, trgovačko društvo po meni ne može biti nositelj javnih ovlasti, dok je šumarska savjetodavna služba biti formirana kao služba s javnim ovlastima, i mogla je izdavati dokumente kojima su se stavljale u promet razne dokumente, dakle da ne nabrajam, su mogli stavljati se u promet proizvodi odnosno roba privatnih šumoposjednika i na taj način ih legalizirati na tržištu. Dakle, čim ima javna ovlasti, oni su mogli provoditi upravni postupak u slučaju nezadovoljne strane itd. Ja se bojim da trgovačko društvo nema te javne ovlasti i da takvu vrstu postupka ona ne može provoditi. Konačno mislim da članak 11. iz ovog predloženog Zakona u svom stavu 3. gdje kaže da će se preuzeti službenicima i namještenicima koji se ne mogu rasporediti u skladu s odredbom stavka 2. ovog članka, otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu. Ja sam u dobroj vjeri da se to neće desiti ali ovdje tako piše i ta mogućnost je ovdje napisana i mislim da ljudi koji su povjerovali javnom pozivu kada su se zapošljavali u novo formiranim Šumarskim savjetodavnim službama povjerovali su da će to biti jedan trajan posao s obzirom da se radi o službi s javnim ovlastima. Nisu krivi što su sada ovakvom jednom odlukom dovedeni u situaciju da budu izbačeni na tržište kao jedan tehnološki višak jer će najvjerojatnije najveće trgovačko društvo preuzeti samo šumarsku struku, a oni ostale uslužne struke vjerojatno tu neće imati previše prostora za rad. zaključno bih rekao da mi šumarstvo doživljavamo kao jednu temeljnu prevažnu granu gospodarstva, osim onih korisnih funkcija šume očekujemo da u nekakvoj budućnosti to bude i osnova za jedne druge projekte koji se zovu prerada i upotreba bio mase, evo sada je to vrlo aktualna stvar. Idu javne tribine po svim gospodarskim komorama, educiraju se ljudi, educiraju se gospodarstva, lokalna i regionalna, u smislu da se treba posvetiti tim alternativnim izvorima električne i toplinske energije gdje je osnova bio masa. Mislim da tako jedan veliki sistem treba da bude spreman za procese koji su pred nama i da se pripremi na najadekvatniji način i da nas te stvari ne dočekaju nespremne. Mislim zaključno da mi ćemo vjerojatno prihvatiti ovakav koncept jer je on u duhu ukupnog programa koje je Vlada donijela ali mislimo da bi trebalo voditi računa u drugoj fazi unutar same organizacije službe unutar trgovačkog društva Hrvatske šume, da dobiju adekvatno mjesto i zadrže onu funkciju bar u svojoj osnovi koju su imali kroz ono prvo zakonsko rješenje. Hvala. Hvala.